Моля, гласувайте. Гласували 138 народни представители: за 125, против 4, въздържали се 9. Предложението е прието.

Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК

комисията. Гласували 75 народни представители: за 9, против 61, въздържали се 5. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване

вносителя. Гласували 80 народни представители: за 68, против 2, въздържали се 10. Предложението е прието.

Гласували 74 народни представители: за 10, против 59, въздържали се 5. Предложението не е прието. Поставям на гласуване